**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o stažu osiguranju s povećanim trajanjem, hitni postupak, br. 550 Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Vera Babić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Neću vam oduzimati puno vremena, svega rečenicu ili dvije. Neću dodatno obrazlagati ovaj Prijedlog gospodine predsjedniče, upoznata sam s činjenicom da je Odbor za zakonodavstvo predložio da se skine hitni postupak sa ovog Prijedloga. Iako je riječ o maloj noveli da tako kažem i odnosi se samo na radno mjesto strojomontera na brodu uz obrazloženje koje je dao Odbor za zakonodavstvo u ime predlagatelja gospodine predsjedniče spremna sam prihvatiti skidanje hitnoga postupka. Hvala. Odbor za rad i socijalnu politiku, poštovani zastupnik, predsjednik Marko Turić. Izvolite. **Turić, Marko (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče. Odbor za rad i socijalnu politiku zdravstva na 61. sjednici Odbora održanoj 18. listopada 2006. godine raspravio je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem s Konačnim prijedlogom zakona aktom od 28. rujna 2006. je …/Govornik se ne razumije./… Hrvatski sabor. Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno svojim ovlastima Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. U provedenoj raspravi članovi Odbora su podržali mišljenje Hrvatskog zavoda za medicinu rada te se složili da je osnovana primjena instituta staža osiguranja s povećanim trajanjem na radnom mjestu strojomontera na brodu. Naime, kako je na temelju stručne dokumentacije utvrđena prisutnost štetnih utjecaja na zdravstveno stanje zaposlenika članovi Odbora drže opravdanim da se svakih 12 mjeseci provedenih na tom radnom mjestu računa u staž osiguranja kao 14 mjeseci. Osim toga, radi se o ponovnom priznavanju prava koje je bilo ukinuto, a da se pri tom na tim radnim mjestima nisu promijenili uvjeti rada. Članovi Odbora bili su upoznati s prijedlogom Hrvatske obrtničke komore da se i obrtniku koji osobno radi na radnom mjestu, osobito teškom za zdravlje i radnu sposobnost priznaju prava kako su utvrđena člankom 1. ovog Zakona. U raspravi članovi Odbora priklonili su se mišljenju predstavnice predlagatelja koja je upozorila da se institut staža osiguranja s povećanim trajanjem kako je predloženo odredbama ovog zakona može primijeniti samo na radnike u radnom odnosu s punim radnim vremenom a ne na radnike koji nemaju mjerljivo radno vrijeme. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o dopuni zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Mate Arlović, izvolite. Gospodine predsjedniče! Državna tajnice! Poštovane kolegice i kolege! Sada je lakše raspravljati o ovom prijedlogu zakona nakon što je predstavnica predlagatelja prihvatila da se skine hitni postupak. Iako se radi o maloj izmjeni zakona koju mi podržavamo uz jednu malu dopunu trebalo bi više ju uzeti kao povod i trebalo bi možda posebnim zaključkom zatražiti od predlagatelja da kod izrade konačnog prijedloga zakona kod drugog čitanja razmotri i neka druga zvanja i zanimanja koja se odnose na pojedina radna mjesta u našoj industriji i u pružanju usluga i naravno u drugim djelatnostima za koje bi se trebalo razmotriti mogućnost da se uvede staž sa povećanim trajanjem. To je prvo. Drugo. Mišljenja smo da je neophodno potrebno da se ovakav staž sa povećanim trajanjem mora početi primjenjivati i na obrtnike i ne samo da deklaratorno imaju status radnika zaposlenog kod drugih nego da praktički sva prava pokušaju iz tog djela ostvariti. I treće naravno što je iznimno važno. Postavlja se pitanje zašto se predlaže da strojomonter na brodu treba dobiti povećani staž osiguranja sa 12 na 14 mjeseci odnosno da se uvrsti sa brodocjevarom, brodoizolaterom, brodoličiocem, brodobravaraom, limarom na brodu a da u isto vrijeme nije izjednačen sa brodomonterom na predmontaži, montaži brodskog trupa. Ne smije se nikad zaboraviti da brodomonteri rade praktički u zatvorenom prostoru i da tamo upravo ovi poslovi koji se obavljaju pod točkom 2., 3., 4. posebice 5, mjesta plinskih rezača, ručnih i ručno brodskih elemenata na predmontaži i montaži se obavljaju tamo gdje oni montiraju upravo brodske motore i sve ostalo. Prema tome, u takvoj situaciji postoji čitav niz argumenata da to radno mjesto praktički treba dobiti povećani staž sa 12 na 15 mjeseci a ne sa 12 na 14 mjeseci zajedno sa svima ostalima jer svi ostali koji rade oni su u pojedinim segmentima čak i serviseri za obaviti taj obaviti taj posao koji se mora obaviti tako da svi štetni plinovi, svi nepovoljni uvjeti rada koji se odnose na okolinu u kojoj se obavlja taj posao se prelamaju na brodomonteru brodomonteru odnosno strojomonteru na brodu. I da zaključim u ime našeg kluba, mi ćemo podržati ovaj prijedlog u prvom čitanju s tim da predlažemo da ovaj zakon kad je sad skinut hitni postupak prvo ne treba sada stupati na snagu danom objave u "Narodnim novinama" po članku 2. nego da stupi na snagu 8 dana od objave u "Narodnim novinama". Drugo, da se do konačnog prijedloga zakona preispitaju i druga zanimanja i zvanja i radna mjesta, da li bi moglo se otvoriti moguće dodatni staž sa povećanim trajanjem i za neke druge poslove i radna mjesta. treće, da se razmotri mogućnost da ovo za strojomontera na brodu, zapravo dobije povećani staž sa 12 na 15 a ne sa 12 na 14 mjeseci iz prostog razloga jer po prirodi stvari on je vezan uz poslove za koji su inače druga zanimanja predviđeni staž povećanog trajanja na 15 mjeseci. Evo, to je ono što smo htjeli reći i što smo htjeli posebice naznačiti s tim da pitanje oko odlaska u mirovinu i povećanog staža trajanja vezano je i za godine starosti bi trebalo dodatno u obrazloženju korigirati ali to je drugo pitanje o kojem nema potrebe, jer se neće o tome glasati. Naznačavamo samo, o tome valja vodit računa s obzirom na novi Zakon o mirovinskom osiguranju. Hvala lijepo. Hvala. Za klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče! Cijenjena gospođo državna tajnice! Taj zakon valja podržati nema tu dileme ali ovu priliku možda bi trebalo iskoristiti da bi se reklo sljedeće. Neprivatizaciju "Uljanika" i jednako tako neseljenju proizvodnje brodskih motora iz Rijeke odnosno Pule u Split. Jasno je da se ovaj zakon tiče strojomontera na brodu i ljudi da se tako izrazim zaslužuju benificirani radni staž i razumljivo da utoliko klub IDS-a apsolutno podržava ovaj zakonski prijedlog. Mi svi znamo jako dobro da je hrvatska brodogradnja po narudžbama negdje peta u svijetu, da knjiga narudžbi do 2010. teška je 2 milijarde 650 milijuna dolara, "Uljanik" ima 20 narudžbi 962 milijuna dolara, "Brodosplit" 23 730 milijuna dolara, "3.maj" 570 milijuna dolara itd. Međutim gdje je problem? "Uljanik" po brodu, pazite brod ugovara za 48 milijuna dolara a jedan "Brodosplit" za 31,7 milijuna dolara a otprilike rade brodove iste kvalitete. Što će to reći? Da nakon što je država ove godine ni manje ni više nego usmjerilo ka brodogradnji 4 milijarde 200 milijuna kuna i to "Brodosplitu" oko milijardu i 700, Rijeci oko milijardu i 700, "Brodotrogiru" oko 620, "Kraljevici" oko 220, jasno pulskom "Uljaniku" 0 kuna, da ćemo se za godinu dana ponovo naći u situaciji da ćemo ta brodogradilišta morati sanirati sa minimalno 100 možda možda i 150 milijuna dolara ukoliko želimo zadržati socijalni mir i na "miru" ući u izbore 2007. godine.

Udio brodogradnje u izvozu je 15%, udio domaćeg proizvoda u brodu je nažalost skromnih oko 65% za razliku od Japana gdje je 100, Koreji 95%. Znači, što želim reći? Sudbina hrvatskih brodogradilišta je presudno gospodarsko i političko pitanje, usuđujem se reći svih naših jadranskih županija i utoliko po mom sudu ukoliko možemo pomoći brodogradnji odnosno ljudima koji su tamo zaposleni pomogli smo naprosto gospodarskoj strukturi svakog od tih gradova gdje se ta brodogradilišta nalaze. Evo, sa tim riječima Klub IDS-a apsolutno podržava ovaj Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ili beneficiranim stažem i želimo da se neke dubioze koje se primjećuju unutar hrvatskih brodogradilišta što je moguće prije okončaju pa i u kontekstu rasprave koja će uslijediti a kada će nam gospodin Bajić predočiti državno izvješće Državnog odvjetništva jer samo želim reći da su u svijetu u brodograđevnoj industriji tzv. proviziju kada je brodogradnja po srijedi prozvali crovizijom. Tu se naprosto dijeli ispod stola ogroman novac i toj praksi što je moguće prije treba stati na kraj. Evo, za kraj zadnju rečenicu da kažem. IDS apsolutno podržava ovaj Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Šteta da nije prije zakon kao takav usvojen jer mislim da bi i možda neke socijalne prilike u nekim od naših brodogradilišta bile